sastava odbora. Prelazimo na slijedeću točku. 8. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Člankom 58. Poslovnika utvrđeno je da Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika a još šest članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Molim predsjednicu odbora gospođu Nevenku Majdenić da obrazloži prijedlog odbora. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 1. sjednici održanoj 11. siječnja 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora. U Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora biraju se za predsjednika gospodin Vladimir Šeks, za potpredsjednika gospodin Josip Leko, za članove Dražen Bošnjaković, Emil Tomljanović, Damir Sesvečan, Zvonimir Puljić, Ivo Grbić, Šemso Tanković, Dragutin Lesar, Zoran Milanović, Ivo Josipović, Ingrid Antičević-Marinović i Tonino Picula. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Gospođa Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, Klub zastupnika HSS-a uputio je također svoj prijedlog, pa ne znam možda to nije stiglo na vrijeme na vašu sjednicu odbora. Kažem da je Klub zastupnika HSS-a predložio svog člana za Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav gospodina Josipa Friščića pa pretpostavljam da to možda nije došlo na vašu sjednicu odbora te niste to razmatrali. Dakle, to je prijedlog Kluba zastupnika HSS-a. Mi imamo prijedlog gdje je i klub HSS-a potpisao. Gospodin Friščić je rekao da se slaže sa ovim prijedlogom koji je odbor iznio. **Bebić, Luka Molim vas, bit će još odbora i može se kompenzirati ako negdje nije dovoljno bilo razgovora i sa gospodinom Friščićem smo zaključili da ide ovako a da će u drugim odborima biti naravno zastupljeni u skladu sa poslovnikom. Gospodin Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Očito su kolege iz HSS-a malo ostali zbunjeni nakon tijela sjednice odbora. Naime, iako su klubovi uputili predsjedniku Sabora svoje prijedloge nijedan od tih pismenih prijedloga nije se mogao naći i zato sjednica odbora nije trajala 15 minuta nego sat i 15 minuta jer su morale činovnice otići, obići sve klubove, dobiti kopije naših dopisa da bi se uopće sačinio prijedlog sastava tog odbora. Ja vas molim da se to ubuduće ne događa jer zaista to ni na što ne liči. Hvala lijepa. Ja se slažem s vašom primjedbom. Naime, tek počinjemo raditi, malo ima još i nesnalaženja pa uzmite to u obzir. Takvih stvari u budućnosti ćemo nastojati da bude manje i da svi odgovarajući dokumenti budu na vrijeme na odborima i na drugim tijelima Sabora o kojima se raspravlja. Dakle, sa ovim prijedlogom postoji suglasnost. Stavljam na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav onako kako je iznijela predsjednica odbora. Tko je za? Hvala lijepa. Protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno sa 136 glasova izabran Odbor za Ustav, poslovnik u sastavu za predsjednika Vladimir Šeks, za potpredsjednika Josip Leko, članovi Dražen Bošnjaković, Emil Tomljanović, Damir Sesvečan, Zvonimir Puljić, Ivo Grbić, Šemso Tanković, Dragutin Lesar, Zoran Milanović, Ivo Josipović, Ingrid Antičević-Marinović i Tonino Picula. Čestitam predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav.